Поставям на гласуване кандидатурата на Петър Петров.

Уважаеми колеги, доколкото виждам, отново влизаме бавно в схемата на параграф 22 – прекрасна книга за четене, но не за игра на депутати, така че трябва да решим какво да правим.

Благодаря, колеги. Очакван тупик, както се изрази председателят Рашидов, § 22. Това вероятно ще се случва безброй много пъти, ако не се промени или търсенето на консенсус в залата, или правилата. Но те, ако се променят, ще противоречат на Конституцията. Единственият шанс във връзка с промяна на правилата е това – да се предложи друг вид гласуване. Аз обаче не съм склонна да го направя, а по-скоро мисля, че е редно да направим прекъсване на заседанието и то утре да продължи в час, който обяви председателят. Ако има други предложения, и това го правя формално като процедура, които да обсъдим на Председателски съвет, или какъвто друг формат решат и останалите парламентарни групи, можем да го коментираме, но формално правя, господин Председател, предложение за прекъсване на заседанието до утре. Надявам се, че утрото ще бъде по-мъдро от вечерта. Благодаря. Други предложения има ли? Колеги, аз мисля, че това е разумно. Днес целия ден молихме всички Вас за разум, за смирение, за примирение, за човешки взаимоотношения и да се вземат важните решения, които не касаят политиката и партиите, а българския народ. Току-що получавам есемес от великия актьор Христо Мутафчиев. Пита дали сме нормални, че хората с тояги се събират към парламента. Защо Ви казвам това? Творците са винаги с тънка чувствителност. Каквито и да са, те имат едно усещане за адекватни поведения. Ако ние не седнем да се разберем като на една кръгла маса и наистина да се съберем и да вземем всички едно мъдро решение в името на българския народ, защото той е на всички ни, няма друг, толкова сме, аз мисля, че народът ще измете всички от нас и той ще се събере на кръгла маса като през 1990 г. Дано не сте го забравили. Затова мисля, че това предложение на госпожа Атанасова е добро.

Колеги, по процедурата правя допълнително предложение, защото, прекъсвайки заседанието, започвайки утре, в създалата се обстановка, създалото се говорене от парламентарните групи, които адресират преди всичко своите избиратели – дали са твърди ядра, или други, но всички ние тук забравяме, че трябва да бъде адресиран българският народ. и осмото народно събрание нашето задължение беше до този момент да изберем председател. Очевидно е, че с този тип говорене, липса на конструктивизъм, липса на диалог, дали ще се съберем утре, или вдругиден и ще повторим същото упражнение, просто е безсмислено. Да използваме силните думи фарс, цирк или всичко останало, няма смисъл. Нашият дебат, нашата дейност днес е непродуктивна и това става пред очите на българския народ. Това става пред очите на онези около 3 милиона негласуващи, които не е ясно дали на следващите избори няма пък да решат да гласуват. Така че нека да помислим реално какво е възможно и какво не е възможно, защото това, което каза господин Председателят – че народът ще дойде със сопите и ще ни измете, и това е вариант. Така че моето предложение е за Председателски съвет, на който да се опитаме да излъчим една-единствена кандидатура, която да се дебатира и да се гласува. Благодаря Ви.